Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3 заедно с предложението на Комисията за изменение на т. 3 и създаване на т. 35, както бяха докладвани от Комисията – за по-голяма прецизност. Моля, режим на гласуване.

Процедура. Заповядайте, господин Добрев. ДЕЛЯН Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Преди да сме започнали бюджета, правя процедурно предложение: на основание чл. 83, ал. 1

Не виждам. Подлагам на гласуване наименованието на Закона, което Комисията подкрепя.

„Здравноосигурителни приходи 3 818 478,0“ да се промени в „Здравноосигурителни приходи 3 838 478,0“; - Ред 1.1 „Здравноосигурителни вноски 2 556 292,0“ да се промени в „Здравноосигурителни вноски 2 578 292,0“.

медицинска помощ 207 200,0” да се промени 1.1.3.1. „здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ 217 200,0“; - Ред 1.1.3.2. „здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)

нови редове 1.3.1., 1,3.2., 1.3.3. и 1.3.4.: съгласно таблица.“ Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, искам да поздравя госпожа Стоянова за начина, по който прочете нещата – страхотен талант. Така трябва да стане – бързо, в кръга на шегата, естествено. Уважаеми колеги, предложените корекции са във връзка с факта – ние вече имахме възможност да кажем на първо четене, че в този бюджет не намираме идея, концепция, стратегия. Нарекохме го, мисля доста сполучливо, „бюджет на статуквото“. Ние имаме вицепремиер по демографската криза. А ние нямаме в областта на здравеопазването, която е една от основните моменти за борбата с демографската криза, ресурсна подкрепа, конкретните числа. И във връзка с това считаме, че сумата на здравноосигурителните вноски е силно подценена. Защо? Защото в този период – 2018 г., ние ще имаме вдигане на минималната работна заплата с немалко, ще имаме увеличение, и вече имаме, на средната работна заплата. В крайна сметка по различни статистики имаме около един милион здравно неосигурени хора. Надяваме се, че ще успеем да съберем здравноосигурителните вноски от тези хора. Затова считаме, Затова считаме, че приходната част на бюджета, що се касае до здравноосигурителните вноски, може да бъде увеличена. На тази база даже постигаме, според нашите разчети намаление на трансфера от Министерството на здравеопазването, тоест от държавния бюджет с 89 млн. лв. Защо говорим за демографската криза? Защото ние в здравеопазването какво можем да направим? Няколко неща. Първото е да помогнем на акушеро-гинекологичните отделения в страната. Тези, които са се интересували и, за щастие, са имали досег за хубави неща – раждане на наследници, на внучета и са контактували с акушер-гинеколози знаят, че така наречената „клинична пътека № 5“ – пътеката за раждане, е силно подценена. Уважаеми колеги, 580 лв., повярвайте ми, не стигат за всички разходи по едно раждане. Тя е еднаква и за случаите, когато раждането е усложнено и се налага

народни представители ми казаха: „Не, малко са.“ Да, аз знам, че са малко, защото 680 лв. също не стигат. Това обаче е поне една стъпка, която с този оскъден бюджет ще се опитаме да направим. На второ място, сериозни проблеми имат българските граждани при отглеждането на техните деца. Не дай Боже, да ти се разболее детето. Тогава, заради състоянието на здравната система, ти си принуден да плащаш от джоба си допълнителни средства, защото защото болниците, лечебната мрежа нямат необходимия ресурс да се осъществи лечението на децата така, както трябва да бъде. Преди няколко дни имахме кръгла маса и тези, които присъстваха от Комисията по здравеопазване и експерти, се запознаха със становището на професионалната гилдия в областта на педиатрията. Те казаха, че вече нямат педиатри, защото не могат да им осигурят заплащането, не могат да лекуват децата както трябва, защото нямат необходимите средства. Ние предлагаме да бъдат вдигнати пътеките в педиатрията и неонатологията с 15%, което, по наши изчисления, може да осигури сума от около 15 млн. лв. Не дай Боже да имате близко дете, което се е родило недоносено и трябва да се отглежда в неонатологията. Повечето от Вас, които са имали този досег, знаят, че има медикаменти, които осигуряват дишането на това дете и по-добри перспективи при отглеждането му, само че те струват почти 3 хил. лв. – толкова, колкото е и пътеката. Затова лечебните заведения, независимо дали са държавни, или частни, не си позволяват или крайно прецизно си позволяват да използват тези съвременни средства. Ние искаме да им помогнем. Може би това е проблем номер едно в

ние за първи път правим ход, който ще оценяваме през 2018 г. Силно намалихме резерва на Касата, тоест ние го преразпределихме.

Не виждам. Доктор Джафер, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Нееднократно имахме повод да заявим, че този бюджет на Здравната каса ще задълбочи съществуващия вече дисбаланс в системата. Нашето предложение е в посока да направим опит да преодолеем един от тези дисбаланси, а именно да увеличим средствата за извънболнична помощ. Предложението е те да бъдат увеличени с 20 милиона: 10 млн. за първична извънболнична помощ, тоест за джипитата; 5 милиона за специализирана извънболнична помощ и 5 милиона за медико-диагностични дейности. Няма логика при намаляващо население, при съществуващи сериозни демографски проблеми вярно, при увеличен брой на лечебните заведения, да имаме всяка година нарастващ брой на хоспитализациите. Логично е да даваме повече средства за извънболнична помощ – за повече изследвания, за повече направления точно в тази сфера. Ако направим ретроспективен анализ, ГЕРБ имат едно особено отношение към резервите в системата на здравеопазването. Те правят предложение в същата посока, каквото е и нашето предложение, но, забележете, източникът на техните увеличени разходи идва от резерва на Здравната каса. Припомням, че резервът на Здравната каса тази година от 10% беше намален на 3%. Сега правят второ предложение – отново оттам да се вземат пари, да се разпределят сега и да се дадат повече средства в размер на 27 милиона. Припомням времето, когато отиде в небитието един голям резерв на Здравната каса – милиард и 300 милиона. Колеги, имате някаква нетърпимост към резервите в системата на здравеопазването, което не е добър знак. Ние смятаме, че правите грешка с това, че оставяте само 87 милиона в резерва на Здравната каса за следващата година. Мисля, че е кратко времето, след което ще отчетете тази грешка. В този смисъл, надяваме се на разум, защото Народното събрание трябва да приема решения, които да решават проблеми, а не да ги задълбочават. Предложението ни е абсолютно синхронно с това, което е предложено и от управляващата коалиция, но, мисля, че източникът, който ние предлагаме, а именно повече здравноосигурителни приходи, ще накарат администрацията, чиновниците да си свършат работата, да бъдат така добри да съберат повече

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Ще коментирам сумата, предложена за частта „дентална помощ“ от така предложения Проектобюджет. Сумата от 157 млн. лв. е крайно недостатъчна. Тази сума може би ще бъде достатъчна, за да се покрият досегашните разходи за дентална помощ, но в никакъв случай не може да бъде достатъчна, за да се покрият нуждите от обещаните протези на възрастните хора над 65 години.

всички знаем, че има трета дейност – обтурация или екстракция на зъб, които бяха платени през 2017 г., за които разходите бяха близо 7 млн. лв., или от 147 млн.

цифра от 154, 5 млн. лв., или увеличението, което се предлага тази година, е едва 2,5 – 3 млн. С тази сума – изчислено, при цена на протеза 200 лв., може да покрием разходите за протезиране на не повече от 7 хиляди възрастни пациенти, от хора, които имат нужда от протези – било то частични, или тотални. Затова предлагаме бюджетът да бъде увеличен с 15 млн. лв. – да бъдат взети от резерва на Касата, с които той да стане 172 млн. лв. и с тези средства да бъдат покрити разходите за протезиране на 37

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Дами и господа народни представители! Ще се опитам да направя кратък анализ на приходната част на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. милиона повече се предвиждат в приходите. Ако внимателно разчетем тези числа, 128 милиона от тях са така наречените „5% повече“, които са заложени по закон. Остават 277 милиона

Съвсем наскоро стана известно, че преизпълнението на приходите за 2017 г. е със 106 милиона към днешна дата, а до края на годината вероятно ще бъдат малко повече, което означава, че само със 177 милиона се увеличават приходите за следващата година. Де факто това е допълнителното, което се дава на системата. Всичко друго е заложено по закон – това, първо. На следващо място – извънболничната помощ по Проекта на бюджета на Касата за следващата година, казвам, по Проекта – 30 милиона повече. С предложението на д-р Дариткова стават 57 милиона повече, 57 милиона повече за извънболнична помощ. помощ. Съотношението – от нашата парламентарна група много често говорим за диспропорции в тази система – между извънболнична помощ, макар и да е направена малка крачка, според нас не толкова сериозна,

Никъде в Европейския съюз няма такова съотношение между извънболнична и болнична помощ. Що се отнася до лекарствата, там увеличението е с 200 милиона, забележете, с 200 милиона повече в сравнение с миналата година. Не казвам, че са много, не казвам, че са малко, само отбелязвам факта, че лекарствата вече надминават един милиард един милиард за следващата година и няма никаква гаранция, че тези пари ще бъдат достатъчни. Няколко думи и за така наречения „резерв“. Уважаеми колеги, с предложенията да бъркаме непрекъснато в резерва ние дискредитираме изобщо идеята да има такъв резерв. Какво имам предвид? В чл. 26 от Закона за здравното осигуряване е казано, че със средствата от резерва се плащат разходи в случай на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата за здравноосигурителни плащания. Средствата от резерва могат да бъдат използвани от 31 март следващата година, когато и ако се приеме Националният рамков договор, ако се подпише Националният рамков договор за отделните дейности.

Второ, само вчера Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса е разпределил 108 милиона от така наречения „резерв“. Забележете, 108 милиона! Не казвам, че са много, не казвам, че са неправомерно разпределени, само казвам, че са 10 милиона, а за следващата година в този резерв остават 87 милиона. Какво ще разпределяте, уважаеми дами и господа, от Националната здравноосигурителна каса? Какъв резерв остава? Ами, недай Боже, ако има някаква сериозна епидемия или нещо друго? Откъде ще се намерят допълнителни средства, като ние предварително изчерпваме резерва на Касата. Госпожа Менда Стоянова ме поглежда загадъчно, за да ми каже, че има Закон за публични финанси, който дава такава възможност – как да се случат нещата. Аз обаче не искам да стигаме до тази възможност. Сега коментирам резерва на Касата. Съзирам съвсем друг, тънък подтекст в предложението да се дадат повече средства в извънболничната помощ. Уважаеми дами и господа народни представители! Предстои подписването на Национален рамков договор.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми професор Плочев, уважаеми дами и господа, колеги!

и преждеговорившите казаха: „Услади Ви се, господа управляващи, готови, свежи средства от публичния ресурс за здравеопазване да ги оставяте в държавния бюджет и, жаргонно казано, да ги превръщате в асфалт“.

на финансиране и разпределението на средствата на Националната здравноосигурителна каса според сега съществуващите нормативни документи. Едно от тези предложения е свързано и със създаването на новата клинична пътека за долекуване. Такава в момента няма, въпреки очевидната нужда от предлагането на тази здравна услуга. Предвиденият болничен престой по много пътеки е твърде кратък за окончателното възстановяване на пациента.

Средствата, които са нужни за разкриването на пътека за долекуване, според нас възлизат на 45 млн. лв. Според нас, това е и моментът да се заложи на такава политика, още повече, че съдът отмени доста нормативни актове от предишното Ви управление, както и отмени Националната здравна карта, още повече че има достатъчно време да се създаде и остойности новата клинична пътека до подписването на новия Рамков договор през април. Ползите от разкриването на пътека за долекуване са, на първо място, за пациентите, но не спират и до там. Както всички знаем, множество общински болници са в затруднено финансово състояние. Евентуална пътека за долекуване представлява и възможности за допълнително финансиране на общинските и на такива болници с държавно участие допълнителна услуга, която те могат да предлагат. На този етап общинските болници и тези с държавно участие могат да имат определен брой легла за долекуване по тази клинична пътека.

Призоваваме Ви да приемете нашето предложение. По този начин ще покажете, че имате и държавно отношение към общинското и държавно здравеопазване.

Уважаеми д-р Тимчев, правя Ви реплика във връзка с Вашето предложение. Отделихте много време, за да обясните, че предлагате средства за пътека за долекуване. Трябва да Ви кажа, че това е изключително нереалистично, не само защото няма ред, в който това да се разпише тук. Разбирам идеята Ви. Има две големи липсващи звена на здравната система в момента. Първото звено – на профилактика, скрининг и ранна диагностика, и последното звено, което идва след извън болничната помощ – болниците, последното звено на палиативни грижи и дългосрочна грижа, както и долекуване. Голяма част от лечебните заведения в България се натоварват не за друго, а защото липсват тези две важни звена. Ако профилактиката гарантира ранната диагностика и съответно по-ефективното лечение, звената за долекуване – хосписите, звената за палиативни грижи биха дали възможност за достойно долекуване и това хората в България с тежки заболявания да си отиват достойно от този свят. Това обаче, което предлагате, е нереалистично. За профилактика и скрининг говорим вече десет години. Те нямат отражение в този бюджет. Затова смятам, че това, което предлагате, няма как да се случи, защото нито институциите, нито държавата имат идея какво да правят с осигуряването на достойни старини, както и това хората с онкологични заболявания, тежки, хронични заболявания да си отиват достойно от този свят. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, д р Джафер. Заповядайте, доцент Йорданов.

Уважаема госпожо Председател, колеги! Глупавите и здравни мениджъри на Франция решиха, че трябва да направят болници за долекуване и трансформираха една голяма част от общинските си болници в такива, защото прецениха, че издръжката на едно остро легло е много повече отколкото издръжката на едно легло за долекуване. Колеги, това е смисъла на реформата – там, където не можем да осигурим остри легла, легла за спешно лечение, трябва да имаме легла за долекуване. Една значителна част от българските граждани не се нуждаят от спешни легла. Те се нуждаят от легла за долекуване и това обикновено са нашите бащи, нашите майки. Трябва да им го осигурим. Затова, д-р Тимчев, мисля, че това е глътката въздух. Трябва да намерим перспективата за развитие на общинските болници в болници за долекуване, ако искаме да направим такава реформа, каквато е в целия свят.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаема д-р Джафер! В първата част на Вашата реплика към мен Вие подкрепихте философията защо е нужно създаването на тази клинична пътека, а в следващия момент казвате, че на този етап това не е реалистично. За мен точно на този етап, на който се намира нашето здравеопазване, което е замразено, и се финансира от клинични пътеки, е реалистично да разкрием такава клинична пътека. Ако ще говорим за промяна въобще в модела на финансиране на здравеопазването в България, тогава трябва да вървим към клинично свързаните групи и така нататък, и така нататък. Но аз не съм оптимист, че това ще се случи в близкото бъдеще, а в крайна сметка всички ние тук, в тази зала, казваме само на думи, че сме за нов модел. Но и в този бюджет на Касата той не се случва. Няма дори и нотка за промяна. Точно затова още в началото на изказването си казах: тези наши 17 предложения са израз на това, че е нужна промяна в модела на финансиране.

на господин Добрев. Гласували 139 народни представите: за 110, против 3, въздържали се 26. Предложението е прието. Връщаме се към обсъждания текст. Има ли други желаещи за изказване. Заповядайте,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, по време на разглеждане на бюджета на Националната здравноосигурителна каса на първо четене почти всички парламентарни групи се обърнаха с бележки за повече пари за извънболнична, така както и днес тук продължаваме да апелираме за това като основна забележка, но не знам доколко се чува, с презумпцията да се задоволят потребностите на първичната, извънболнична медицинска помощ за по-добро функциониране на системата „Здравеопазване“. Видно е, че от парите за здравеопазване в тази част са недоволни и джипитата, и специалистите в болничните заведения, а според всички анализи у нас извънболничната помощ трябва да бъде стимулирана и да заеме по-голям дял от медицинската помощ в страната, така че да не товари болничната. Естествено това би довело и до по-голяма ефективност. Само че у нас отдавна извънболничната помощ не може да изпълнява функциите, които се очакват от нея. Поради тази причина всеки пациент търси помощ в болниците и е готов да си плати това и, за съжаление, Такива са данните и на Световната банка, защото по този начин още около над 2 млрд. лв. циркулират в системата на здравеопазването. Междувпрочем ето извадка от позицията на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари „Категорично изразяваме своето несъгласие с минималното увеличение на определения бюджет за извънболнична помощ като цяло и в частност символичното, което може да бъде определено като липсващо или 0,008% или по 3,70 лв. месечно за всяка една практика за първична извънболнична медицинска помощ. Това е крайно недостатъчно увеличение на този бюджет или, казано иначе, това решение е в коренно противоречие с определената приоритетна политика в Националната здравна стратегия 2020, насочена към изграждане и управление на справедлива, устойчива и ефективна здравна система, ориентирана към качество и резултати. Обръщаме внимание на разписаното в Политика 2.4 от Националната здравна стратегия, а именно: развитие на първичната извънболнична помощ, подкрепена от високо технологична специализирана помощ, в която се посочва, че първичната здравна помощ, осъществявана от добре обучени и мотивирани общопрактикуващи лекари и други медицински специалисти следва да се утвърди като основен инструмент за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена здравната ни система.“ Също препоръчват и Доклада на Световната банка. Ние наистина апелираме за най-после да бъдат реализирани първите плахи стъпки с намаляване на диспропорциите, както колегите преди мен посочиха, в системата на здравеопазването, така че всяка една част – и първичната, и болничната помощ да поемат своите функции и в крайна сметка да има една по-добре функционираща система на здравеопазването, ефективност и средствата, които се набират в тази сфера, да бъдат максимално ефективно разходвани. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Чакъров. Реплики към изказването?

Благодаря, уважаеми господин Председател. Бих искал да се изкажа сега, защото после този разговор би могъл по някакъв начин да се политизира или да тръгне в посока, в която не бих искал.

по този Законопроект трябва да има Здравната комисия. Това трябва да бъде абсолютно ясно на всички. Нормално е така да бъде. Ще се произнеса по криминалната част. Ще се опитам да отговоря на въпросите какъв да бъде задължителният резерв от лекарства, какъв да бъде контролът – предварителен, текущ или последващ,

иначе после ще стане скандалът. Уважаеми колеги, предлагам Ви следното нещо. Пътеката на лекарствата минава през вносители, минава през дистрибутори съответната мрежа да стигне до пациента. Факт е, хората се сърдят, дойдоха и в нашата Комисия, че лекарствата Имам едно предложение към Вас, което съвсем накратко и набързо мога да Ви кажа: определени са един милиард за лекарства, покрай тях влизат още 400 милиона, които влизат, излизат в чужбина и се реализират огромни печалби. Предложението, което имам, което съм си записал да Ви представя, е следното. Добре би било вместо да се опитваме да караме определени хора да се чувстват престъпници само за това, че са внесли или изнесли – не можем да им го забраним, някои хора да се чувстват виновни, че до тях не са стигнали лекарствата, а държавата е длъжна да им ги осигури, да помислим – и това е задължение на друга Комисия – как да избегнем тази криминална част с недостига на лекарства до пациентите, които не са виновни за това. Може да стане по един много лесен начин както „Държавен резерв“ си определя размерите, както горивата си определят задължителните размери, така и вносителите в България, всички, които имат желание, да имат един размер от три месеца. Когато го надвишават, да могат да изнасят и да внасят, каквото решат да направят. Но този тримесечен размер да остава, да е деклариран и да бъде контролиран в България. Тогава никога няма да се стига до недостиг на лекарства, защото в който и да е момент при форс мажор имаме три месеца, в които ще разполагаме с времето. Правя го не за да се политизира, не за да обвиня някой, а за да кажа, че и този проблем има решение. Хората го очакват от нас. Разбира се, дебатите по Закона нека да продължат. Ще се радвам, ако всички го гласуваме накрая. Аз лично ще го подкрепя. Благодаря Ви. С предупреждение, ние съзнателно нарушихме Правилата. Съжалявам, не знаех докъде и как ще разясни тезата си ораторът, но продължаваме. Има ли реплики към изказването?

Аз подкрепям Вашето мнение, че по проблемите на здравеопазването трябва да се изказват експерти. Има конкретно внесено предложение на сайта на Министерството за контрола на реекспорта. че това Ваше предложение не сте го обмислили добре – за този тримесечен интервал, независимо че не е в дебата това, което говорим в момента. Но понеже Вие си позволихте да го кажете, да не остане едно неразбиране. То е дълбоко невъзможно по много причини. Вие не познавате начина на производство, дистрибуцията на тези медикаменти – особено на някои от тях, които са стратегически. Мога да Ви споделя, че в момента се очертава липса на стратегически антитуморен медикамент. Колегите звънят от цялата страна и питат какво да правим. Ние ще го внесем този въпрос към ръководството на НЗОК. Така че когато предлагате нещо, дори и с добро намерение, Ви моля преди това да се посъветвате с експертите, за да не излиза то като нещо, което е с добри намерения, но на практика не може да бъде осъществено. Благодаря Ви. ли други реплики? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Димитров. Не знам защо го правите. Явно всяко добро намерение държите да изтече в канала. Но аз да Ви питам: като сте толкова експерти и много добре ги разбирате нещата, защо в момента в аптечната мрежа липсват лекарства? Хората, които отиват и искат да си купят – няма. Те чакат. Какво? Смятате, че имат пари да си го купят в чужбина? Нямат. Държавата не им го е осигурила. След като толкова ги разбирате нещата, защо днес повдигаме този дебат? Вие сте имали намерение, но от вчера ли липсват лекарства или от години? От много години липсват лекарства и от много години се стига до този проблем. А що се отнася до стратегическия резерв, и „Държавен резерв и военновременни запаси“ има проблем с освежаването на тези лекарства. Тримесечният период е време, в което може държавата да има гарантирани количества, с които да се лекуват хората. Тях не ги интересуват тези стратегически проблеми. Тях ги интересува като влязат в аптеката да си купят лекарства. Ние нямаме задължителен минимален резерв, който трябва да имат вносителите. И те дори когато имат минимални количества, бързат да ги изнесат в чужбина, защото реализират огромни печалби. Това нещо се случва. Ако никой не го е видял, можем да Ви го разкажем. В Комисията го има записано. Има мнение и на Главния прокурор. Има и мнение, че няма санкции в Наказателния кодекс и, когато някой извърши такова деяние, те не могат да му потърсят отговорност и се опитват „пране на пари“, „контрабанда“ било, не знам какво било. Именно защото експертите са се произнесли и до този момент са създали такъв режим, че всеки може да внася и да изнася жизнено важни лекарства, те не стигат до аптечната мрежа. Няма виновни. Има огромни печалби. И в крайна сметка при един милиард заделени за лекарства, имаме още 400 милиона за лекарства, които се въртят „влизане-излизане“ заради огромната печалба. Никой не обвинява вносителите, но нека да имат ангажимента, както всички други отрасли го имат, да имат едни минимални количества, с които да се работи. И в заключение, да се работи. И в заключение, като влезете в лекарския кабинет, никой не отива веднага да Ви поръчва отнякъде лекарствата, с които да Ви лекува, а те са в лекарския кабинет. Този резерв го има там. да имат задължението. Те са много добри хора и ние не ги обвиняваме. Да имат един минимален резерв. Агенцията да ги наблюдава и контролира дали го спазват. Когато имат излишни количества, нека да ги изнасят в чужбина. А иначе съм съгласен, че имате много идеи, но към днешна дата има хора, които страдат за това, че нямат лекарства.

Умолявам ръководството на Събранието да се придържа стриктно към Правилника предвид тежката работа, която ни предстои по бюджетите (частични ръкопляскания от ГЕРБ), защото темата за лекарствата и паралелния износ изобщо не е обект на днешния дебат. И смятам, че въвеждането ѝ наистина налага заблуждение. Темите за здравето са разбираеми за всеки един от нас, близки са на всеки един, но наистина експертизата е важна и трябва да се цени времето на Народното събрание, да вървим по процедурите за гласуване на бюджет, защото всичко останало разводнява дебата и в никакъв случай не е от полза на българските граждани. (Частични ръкопляскания След уговорката, която направи ораторът, очаквахме да се върне всеки момент към темата. Това не стана. Приемам забележката Ви като основателна. Ще се постараем да не я допускаме повече. Имате думата за изказване, което заявихте още преди

които съм направила и които са в синхрон с Програмата и Националната стратегия за укрепване на извънболничната медицинска помощ и с мнението на съсловните организации. Нашият подход обаче е различен. Ние залагаме на бюджетния баланс и предвиждаме от оперативния резерв да се дадат седем милиона повече за първична извънболнична медицинска помощ, седем милиона за специализирана извънболнична медицинска помощ, милиона за медико-диагностична дейност и 10 милиона допълнително за дентални дейности. С тези средства общо увеличението по пера става: 14 милиона повече за следващата година за първичната извънболнична медицинска помощ, 18 милиона повече за специализираната извънболнична медицинска помощ, 5,5 милиона повече за медико-диагностична дейност, 20 милиона повече за дентална дейност. Да, средствата в съотношението на увеличението на болничната помощ и лекарствените продукти са недостатъчни, но това е стъпка напред и се надявам разумното разходване след разписването на механизмите, по които тези средства ще се използват за здравни услуги на осигурените български граждани, да позволят наистина по-голям достъп за лечение, ранна профилактика и диагноза именно в извънболничната медицинска помощ. Увеличението на средствата в болничната помощ и в лекарствените продукти, гарантира стабилното функциониране и на тези сектори. Защо смятам, че нашето предложение е по-разумно и рационално? Защото ние не променяме приходната част на бюджета. Така или иначе институциите, които са подготвили бюджета, са предвидили какви приходи могат максимално да се осигурят. Ако има допълнителни приходи, Надзорният съвет има възможност в хода на годината да ги преразпределя съответно на необходимостта от разходи. От гледна точка на оперативния резерв, който тази година се намалява на 3%, това е намерението да балансираме разходването на средствата по отделните бюджетни параметри, защото винаги досега всички участници в системата на здравното осигуряване бяха насочили своето внимание именно към този оперативен резерв. Той в повечето случаи досега се изразходва за болнична помощ и за лекарствени продукти. Ние даваме възможност да се гарантира и участието на останалите видове медицинска помощ в разпределението на резерва. Това действие за разпределяне на резерва не е иновативно. Ще Ви припомня бюджета за 2014 г. на Националната здравноосигурителна каса при министър Таня Андреева, когато в рамките рамките на оперативния резерв бяха предвидени плащания за болничната помощ за 2013 г. – едно изключително иновативно бюджетно решение. Не казвам, че това е практика, която трябва да се повтаря, но в рамките на нашето предложение смятам, че рационалността е запазена, а също и посоката на инвестиции в извънболничната помощ. Всички останали теми, които бяха засегнати днес – темите за остойностяване на клинични пътеки, средства за долекуване, за съжаление, уважаеми колеги, нямат място тук, в този Закон. Защото в Закона за здравното осигуряване ясно е казано,

Финансирането съгласно този Закон е солидарно. Здравната вноска е 8%. Другият модел на предоставяне на медицински услуги също не е обект на дебат в този Закон, но давайки стабилна финансова рамка за следващата година с 407 милиона повече, с разпределението на повече средства по отделните параметри на бюджета, ние гарантираме, че дебатът за намирането на по-добър начин за оказване на медицинска помощ, може да бъде успешен и наистина да имаме ефективна здравна система. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, д-р Дариткова. Има ли реплики?

Уважаеми господин Председател, колеги! Д-р Дариткова, Вие повтаряте от доста време като мантра, че когато гледаме бюджета на Здравната каса, не трябва да гледаме клинични пътеки, защото те са обект на Националния рамков договор. Д-р Дариткова, ние гледаме обема на средствата, които ще отидат в този параграф, наречен „клинични пътеки“. Управителят на Националната здравноосигурителна каса каса каза: „Ние няма да намалим цената на нито една пътека. Ние ще я увеличим на подценените“. С какви средства, д-р Дариткова? Затова ние искаме да увеличим обема на средствата в болничната помощ, които отиват за клинични пътеки, за да осигурим с мотиви това, което искаме да направим – демографския проблем, педиатрията, ражданията. Това е свързано. Разберете го.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаема д-р Дариткова! Аз съм съгласен с Вашето изказване, но Вие направихте няколко пропуска, които не мога да не отбележа. Ще се спра специално на денталната помощ, където първоначалното увеличение на сумата за следващата година е 10 милиона. Дейностите, които тази година се извършват на възрастните хора над 18 години, също са три. Така ще бъде и следващата година. Предвидени са шест милиона и половина, което е с 2,6% увеличение спрямо тази година и те ще бъдат напълно достатъчни. С предложението, което Вие правите, за увеличаване на още 10 милиона в денталната помощ, тези пари напълно спокойно ще стигнат за предвидената четвърта дейност за възрастни хора в областта на протезирането.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема д-р Дариткова, искам да възприемете нашите предложения, които са отправени с най-добри намерения, неполитизирани. Тук искам да отбележа пред уважаемата аудитория, че всъщност всички параграфи, включително и на „Заключителните разпоредби“ на този Закон, който сега обсъждаме, са свързани помежду си.

на договора от 2017 г. и с този параграф, който ще коментираме след малко. Затова колегите си позволиха в своите изказвания сега да обърнат внимание на отделни детайли, за да може като стигнем впоследствие до обсъждането на този параграф и неговите алинеи, да намерим политическия, надпартийния консенсус и да не замразяваме тази картина за финансовата 2018 г. Благодаря Ви.

наистина са размерите и параметрите на бюджета на Касата – 360 милиона има повече за болнична помощ. Ако подкрепите нашето предложение – следващата година да се плащат дейностите само там, където те не са представени, ще имаме възможност с тези 360 милиона да балансираме стойностите на клиничните пътеки и да преостойностим и увеличим цените на тези, които не са добре остойностени досега. Те са известни, бяха цитирани и от Вас. Между другото, съществува пътека за продължително лечение, само че тя е на ниска цена и повечето болници не я изпълняват.

Съдържанието, пакета на медицинската помощ се определя по други механизми. Обемите, начините на предоставяне на медицинската помощ, клиничните пътеки, са обект на договаряне според Закона за здравното осигуряване между Лекарския съюз и съсловната организация. Това са принципите на Закона за здравното осигуряване. В случая, с тези параметри на бюджета те не се променят. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви. Процедура. Заповядайте.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Има заявени изказвания. Ние от опозицията искаме да продължим този дебат, защото е важен, ключов дебат. Считам, че Вие като една демократична партия ще уважите това мнение, още повече че тук в парламента именно днес сме се събрали да обсъждаме бюджета и трябва да се чуе всяко едно мнение. Правим обратно предложение да продължим дебатите. Благодаря.

Закривам дебатите по чл. 1. Преминаваме към гласуване. Гласуваме предложение, неподкрепено от Комисията, на народния представител Георги Йорданов и група народни представители. Гласували

на д-р Даниела Дариткова, което е прието, подкрепено, и е включено в текста, предложен от Комисията. Гласуваме текста на Комисията, в който е включено предложението и на д-р Дариткова. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата.

Има ли изказвания по текстовете за чл. 2 и чл. 3? Не виждам желаещи

Член 4 по вносител – предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл.

а когато не е приет такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване: 1. Надзорният съвет на НЗОК: а) утвърждава за всяка РЗОК годишна обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци; б) утвърждава стойности на разходите по буква и по изпълнители на болнична медицинска помощ, разпределена по месеци, по предложение на директорите на РЗОК; в) наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по буква „а“ ежемесечно и на тримесечие. за съответната РЗОК и наблюдават разходването на утвърдените стойности на разходите по т. 1, букви „а“ и „б“ по месеци и на тримесечие; б) закупуват от изпълнителите на болнична медицинска помощ обем здравни дейности от пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване в рамките на стойностите по т. 1, буква в) анализират и отчитат ежемесечно пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си по букви „а“ и „б“. (2) Надзорният съвет на НЗОК анализира и контролира стойностите по ал. 1, т. 2, буква „а“ ежемесечно и на тримесечие.

приема правила за условията и реда за прилагане на ал. 1, 2 и 3. (5) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и на стойностите по ал. 1 от изпълнителите на болнична медицинска помощ се определят в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., а когато не е приет такъв – в решението по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Има ли изказвания? Не виждам заявки за изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на текста на Комисията за чл. 4.

да заплати надлимитната дейност на болниците в размер на 19 милиона лева – кой контролира нея, че тя не заплаща тази надлимитна дейност? Мисля, че болниците основателно имат право да протестират за това и че терминът „надлимитна дейност“ е скриване на истината, че не болниците източват Касата, а Касата източва болниците, защото Конституцията казва, че не може на здравноосигурени пациенти или пациенти да не бъде извършена лечебна дейност. След като е извършена, тя трябва да бъде заплатена. Няма лимитни и надлимитни пациенти. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Има ли изказвания

параграфи 3, 4 и 5.

продукти с ново международно непатентно наименование, за което е подадено заявление за включване в позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и включени в позитивния лекарствен списък лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 или 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, които подлежат на заплащане за първи път през 2018 г. (2)

Мораториумът по този параграф шести е признание за безпомощност на институциите, на държавата, на администрацията да се справят с проблема „тренд на средствата за лекарствени продукти“. Безпомощност и признание, че не могат да приложат механизми за контрол на растящите разходи за лекарства и прехвърляне на отговорността към Народното събрание. Не можем да спрем развитието на високите технологии, на медицинската наука, уважаеми колеги! Какво правим, като забраняваме за една година да се заплащат нови молекули? Какво ще правим след една година? Пациентите, чакащи за съответните медикаменти, ще станат двойно, тройно повече! Ето защо ние смятаме, че не са изчерпани механизмите, с които държавата може да удържи тези разходи. Предлагаме няколко стъпки, които са реалистични и които могат да доведат до удържане на тези разходи. На първо място, продължаване на договарянето на на механизми за отстъпки, включително санкции за фармацевтичните компании, които надвишават определена сума за съответния медикамент. На второ място, прецизиране на работата на Комисията за оценка на здравните технологии. На трето място, прогенерична политика. Всъщност правите крачка в тази посока, но това няма да реши проблема. Вярваме, убедени сме, че прогенеричната политика ще освободи повече средства, с които пък друга група пациенти да се лекуват с иновативни, с нови молекули, защото те ги чакат. Убедени сме също така, че с административни похвати няма да се реши нито един проблем в системата. Припомнете си въвеждането на лимити за лечебни заведения! Тази ограничителна, административна мярка доведе до един резултат, при който дефицитът на Здравната каса се прехвърли като дефицит на лечебните заведения и там в момента има много повече от 500 милиона неразплатени разходи. Няма как да спрем развитието на медицината. Друг е въпросът, че институциите трябва да използват цялата мощ, която имат и да приложат механизмите, които и в момента са налични, стига да искат да го направят. Благодаря Ви за вниманието. (Единични ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, госпожо Начева, уважаеми професор Плочев! Бих искал, искал, ако мога, да събера вниманието на уважаваната аудитория в момента и да обърна внимание на няколко много сериозни пункта, които касае този § 6. В историята на България от 1989 година досега, независимо от всички трудности, които е изпитвала страната, никога, при никакви обстоятелства държавата, независимо кой е бил управляващ през този некратък период, не си е позволявала да затваря вратата за иновативни медикаменти, които дават опция за лечение на застрашаващи живота заболявания на българските граждани. На практика това означава отказ от политика в тази област на здравеопазването и ще постави търпението на българските граждани на предел. Още във вчерашните новини на националните медии Вие вероятно – тези, които се интересуват сериозно от проблемите на здравеопазването, сте видели, че има протести на пациентски организации пред представители на мисиите на държавите от Европейския съюз точно в това направление. Вероятно уважаемата аудитория знае, че и омбудсманът на Република България е внесъл към Конституционния съд този параграф. Искам да споделя специално, тъй като вече имаме дискусия по този въпрос в Комисията, че този опит да се направи реверанс към генеричните средства заслужава внимание, но трябва уважаемата аудитория да знае едно: генеричните медикаменти не представляват нова опция, те представляват копие на вече съществуващи модули на лечение, докато иновативните медикаменти нямат аналог за лечението си и независимо, че не са първа опция в началото на терапевтичната верига, в даден етап от развитието на пациента, не пожелавам на никого да има съдбата, да има близък, който се нуждае и може да бъде повлиян от такава форма на лечение, тази възможност да му бъде отнета. Още повече искам да споделя с уважаемите народни представители, че всички български граждани, които ще бъдат лишени от тази възможност, ще пожелаят да получат съответния протокол от Националната здравноосигурителна каса и да реализират това лечение извън територията на страната, което ще струва на България много повече, отколкото ако тази възможност се даде тук, в рамките на страната.

дали е възможно един препарат да бъде номиниран да влезе и да бъде използван за лечението на такива животозастрашаващи заболявания. Затова аз горещо призовавам както управителното тяло на Националната здравноосигурителна каса, така и най-вече уважаемите колеги сериозно да премислят, тъй като това също така ще отприщи една лавина от дела. Имайте предвид, че като онколози и онкохематолози ние сме се сблъсквали с проблема, когато българските граждани поставят въпроса, че те имат право на лечение, което е в съвременните терапевтични стандарти като опция и държавата е длъжна да им го осигури, ние не можем да го откажем и това би създало хипотезата болничните заведения да бъдат длъжни по някакъв начин да намерят изход от ситуацията за тяхна финансова сметка. Затова горещо призовавам в името на надпартийния консенсус в медицината

Не виждам. Заповядайте, професор Адемов, имате думата за изказване.

този текст, по начина, по който е предложен, лишава една част от българските граждани, които имат такъв проблем, от иновативни лекарствени продукти. Ние от Движението за права и свободи предлагаме този параграф да отпадне, защото не приемаме подхода „има мораториум – няма проблем“. По никакъв начин не може да приемем такъв подход. Това – първо. Самият факт, че първоначалното предложение на вносителя е по начин, по който изключва генеричните и биоподобните препарати, означава, че той не е изцяло коректно и добронамерено замислен, защото първоначалният текст изключваше и генериците, и биоподобните препарати. На следващо място, уважаеми колеги, ако предложената промяна бъде приета, Национална здравноосигурителна каса ще може да заплаща през 2018 г. нови заместители на вече заплащани лекарства, но няма да може да заплаща нови лекарства без заместител. Разбирате ли за какво става въпрос? В момента ще бъдат засегнати около 20 нови терапии, всички те са минали през оценка на Комисията за здравни технологии. Тази комисия ги е препоръчала на Комисията по Позитивния лекарствен списък. В един момент се появява мораториумът, който казва: „Дотук с новите лекарствени продукти!“. Уважаеми колеги, новите лекарствени продукти са нова по-висока степен на терапевтични възможности. Не можем по никакъв начин да отнемем, както казаха и колегите преди малко, правото на българските граждани да се лекуват с модерни препарати, с модерни технологии. Ако ние имаме административната неспособност да контролираме преразходите, аз съм убеден, че в законодателството има достатъчно механизми за контрол на преразходите и ние не ги използваме, това означава, че не трябва да пристъпваме към драстичната мярка орязване и налагане на мораториум. Не може да се бърка прогенеричната политика с това, което се предлага в момента. Защото прогенеричната лекарствена политика е да насърчава употребата на икономически по-изгодни препарати, като изборът е между много препарати. Генериците могат да бъдат няколко вида, от няколко фирми, от няколко производители, докато иновативните лекарства, които нямат аналог, просто патентната им защита не позволява да се произвеждат генерични препарати. Разбирате ли за какво става въпрос? При прогенеричната политика може да избираш между няколко а при иновативните няма такава възможност, защото те имат патентна защита и няма нито един заместител. Ето, това е причината, поради която ние предлагаме този параграф да отпадне. Убеден съм, че една голяма част от мнозинството мислят по този начин. Уважаеми колеги, застанете на страната на българските пациенти, защото в случая те са важни, дори не избирателите само и единствено. Важни са пациентите, които имат нужда от иновативни медикаменти. Пак повтарям, интересът на пациентите трябва да бъде преди всичко, защото аз от личен опит мога да Ви кажа – тук може да Ви каже и господин Вежди Рашидов за какво става въпрос, когато човек се изправи пред една такава административна бариера, наречена Мораториум. Затова молбата ми е да се вслушате в нашите аргументи. Ако имате други аргументи, заповядайте, кажете ги. Но нека да вземем правилното решение. А единственото правилно решение в момента е да премахнем този мораториум, защото ако тази година са 17, 18 или 20 препарата, които чакат да влязат в Позитивната лекарствена листа, догодина ще бъдат още толкова, пациентите ще бъдат още повече и тогава преразходът ще бъде още по-голям. Ето, за това става въпрос.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

която ние редактирахме, защото в първоначалния й вариант наистина нямаше възможност да навлизат и генерични продукти, които са нови за нашия реимбурсен списък. Смятам, че това ще даде възможност за достъп до медикаменти. В същото време тази мярка е временна. Тя ще даде възможност да се прецизира нормативната уредба, да се прецизира списъкът на заболяванията, който Касата плаща, да се прецизират разходите по механизми, които ще бъдат от полза на българските граждани. Искам да подчертая, че новите молекули, които предстои да навлязат в следващата година, в момента не се използват за терапия на българските пациенти. Тоест страховете, които бяха тиражирани в медиите, че някои пациенти ще останат без лечение, не са основателни. Аз ще подкрепя изказването си с някои цифри. В момента в Позитивна листа има 2679 медикамента. От тях 1748 са в Реимбурсния списък на Касата, тоест те са на разположение на българските пациенти. Искам да подчертая, че има значителни дисбаланси в разходите за лекарствени продукти по отношение на различните видове заболявания. За общи заболявания средномесечният разход за лекарствена терапия през 2016 г. – тук се включват захарен диабет, хипертония, най-често срещаните заболявания, 33 лв.; за редки болести средномесечният разход е 1274 лв.; за онкология – 58 лв., за трансплантирани пациенти – 361 лв. Ние имаме универсален модел, който предоставя медицинска помощ на българските граждани съобразно правилата, заложени в пакета. Ние трябва да гарантираме именно универсалния достъп. В този смисъл трябва наистина да се ревизира. Това беше наше решение да включим редките заболявания, но във времето наистина ексцесивният ръст на тези разходи за малък брой пациенти по-скоро лишава останалите пациенти от достъп именно до възможностите и на новите терапии. Всичко това обаче трябва да се случи в рамките на времето и затова ние налагаме налагаме временната забрана с идеята, че тя веднага може да бъде отменена, когато изпълним останалите нормативни стъпки, за да регулираме и да гарантираме еднакъв и универсален достъп на българските пациенти. А иначе, ако отчитаме разходите по отделните пера и ръстът във времето ако сравним бюджета на Касата през 2009 г. и този, който сега приемаме за следващата година, ръстът за лекарствени продукти за домашно лечение е 100%, ръстът за онкология също е 100%, докато ръстът в останалите видове медицинска помощ е доста по-скромен. Така че наистина това, което се изтъква и в докладите на Европейската комисия – значителните разходи за лекарства, а по-малките разходи за медицински дейности, за профилактика, за превенция, трябва да намерят отражение в следващите нормативни решения, които ще вземем. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, д-р Дариткова. Има ли реплики? Заповядайте, господин Чакъров.

няма как да приема аргументите, които изтъкнахте по отношение на това, което защитавате. Ние поддържаме нашето предложение за отпадане на този мораториум и въобще достъпът на пациенти да бъде осигурен за иновативните лекарства.

каква би била финансовата рамка и целта, която би се постигнала, ако мораториумът не отпадне? Оправдано ли е каквато и да е финансовата рамка в случая да не бъдат защитени интересите на пациентите, които могат да бъдат излекувани с тези иновативни лекарства? За пример можем да посочим изключително успешното лечение на Хепатит С над 90% от пациентите, на които се прилага съвременното лечение, са с успешно лечение. Аз не визирам само Хепатит С. Разбирам реакцията Ви, но визирам, както и професор Михайлов посочи тук, и колегите посочват – има и други заболявания, които се нуждаят, и ние не трябва да да лишаваме нашите съграждани, да не се налага на никого в качеството на пациент, който се нуждае от такива лекарства и такива медикаменти, но когато се налага, те трябва да бъдат осигурени. Правото на достъп е неизменно право. То е и конституционно право, сега да не навлизаме в други територии и аспекти. В такъв аспект каквато и да е финансовата рамка, но добре би било, ако има някакви изчисления, да знаем за какво иде реч. Основното е, че тук трябва да си отговорим на един друг въпрос – или има управленска немощ,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

в момента не са били плащали от Националната здравноосигурителна каса иновативните лекарства, които чакат. Естествено, че няма да бъдат платени, тъй като не са част от Позитивния лекарствен списък и няма как българските граждани да се възползват от тази нова иновативна терапия. Кой е в състояние да отнеме правото на българските граждани да се лекуват с модерни медикаменти? Кой е този, които може да наложи мораториум на базата на това, че имало преразход в перото перото за лекарства и така нататък? Като има, има си достатъчно контролни механизми, включително и за иновативните лекарства. Вие знаете, че има отстъпки предварително, които се подписват. Вие знаете, че има здравни технологии, има Комисия по Позитивния лекарствен списък. Направете така че всички контролни механизми да действат ефективно, за да може да няма този преразход, за който Вие говорите. Не може фискалният аргумент, пак повтарям и с това завършвам, да доминира пред аргумента на това, че човек има право на живот.

Никой не избира в мнозинството от случаите от какво да боледува той или детето му. Изключвам случаите на зависимости, на начин на живот, който води до определено заболяване. Но да противопоставяме примерно семейства, в които има деца с редки заболявания, с пенсионери, които не могат да си платят 20 лв. за антихипертензивната терапия, наистина е контрапродуктивно и Вие го знаете. Никой не избира дали детето му да боледува от мукополизахаридоза, защото има четири такива деца. На една от формите тяхното лечение примерно струва 70 хиляди месечно и тези родители имат своята лична драма и трагедия. Държавата трябва да каже, че когато има възможност, ще направи всичко възможно да осигури това лечение, защото това е правилното. Правилно е обаче и за диагнози, които касаят много по-евтина терапия, институциите да направят така, че да покриват тези разходи, за да могат пенсионерите да лекуват своята хипертония, за да не умират от инсулти и инфаркти и да сме в челните позиции по тази диагноза. Това, което ние можем да направим и предлагаме, е, първо, наистина да се въведат така наречените гайтлайни за лекарствени терапии и ръководства и да се знае, че трябва всеки, който назначава лечение, да минава през определени етапи. Да не отива директно към терапия трети клас, а да мине през първия етап, втория етап. Ето това държавата може да направи. И другото, което наистина може да направи, е да помисли, да извади един фонд за лечение на редки болести – това, което сме коментирали с Вас, и ние ще подкрепим такава стъпка, защото – да, Касата дава 70 – 80 милиона само за лечение на редки болести. Водили сме го дълго този дебат. Той наистина е контрапродуктивен, защото не е в интерес на българските граждани. Има практически стъпки, които трябва да се предприемат и ние сме „за“ това,

Уважаеми колеги, аз съм категорично съгласна с повечето от Вашите аргументи. Само че, за да се намери този баланс, за да се решат проблемите с административните мерки, ние наистина се нуждаем от временно неплащане на новите скъпи терапии. Това е иновативна и временна мярка. В същото време искам да подчертая, че наистина решенията трябва да са в посоката, в която ги коментирахме. Всеки български гражданин има правото да има достъп до лечение, което му е гарантирано. Във всички случаи това ще бъде и в следващата година основен ангажимент на Националната здравноосигурителна каса. Искам да подчертая на един от репликиращите ме, че и тази година за хроничен вирусен Хепатит С до октомври 2017 г. Касата е платила 62 млн. лв. Тоест достъп до тази терапия българските пациенти имат и тази година. Наистина имаме нужда от ревизия на механизмите, имаме нужда от употребата на терапевтично диагностични справочници. Всичко това вярвам, че от следващите месеци ще се случи. Това е временна мярка. Най-важното, към което трябва да се стремим обаче, е да плащаме не за молекула, а за терапевтичен резултат. Това ще даде наистина смисъл на инвестицията и в лекарственото потребление, и в останалите медицински дейности – да търсим заплащането за резултат, а не за диагноза или за отделна молекула. Това ще е нашата амбиция.

Тук говорим и за достъпа до здравеопазване, за липсата на кадри. От 2009 г. каквото можахте, направихте. И сега казваме на българските болни, че те, видите ли, няма да могат да ползват най-модерните лекарства. Всъщност, колеги, те могат да ги ползват, ако са богати! Ако са богати, могат да си ги купят, но бедните хора Касата де факто няма да ги реимбурсира. Това е! Ето, това ние гледаме в момента. Това е скандално! Искате на базата на резултати. Ами, като умре човека? Тоест той няма право, не можете да го лекувате, докато не видите резултата, а резултатът ще бъде, само ако е излекуван. Вие наистина правите експерименти с българското здравеопазване. Става въпрос сигурно за 25 – 28 милиона. Факт е, че парите за лекарства са много. Но в крайна сметка Вие сте виновни за тези частни болници, които ги въведохте, за липсата на здравна карта, че съдът отмени всичките Ви решения. Това си е изцяло Ваша вина! Вие трябваше да го направите това нещо! С подобен бюджет има съседни нам държави, с много по-нисък се оправят – имат качествено здравеопазване. При нас има огромен теч, огромни кражби в системата и това го призна лично министърът на финансите. И кой е виновен? Виновни, уважаеми дами и господа народни представители, ще бъдат болните хора, които няма да могат да се ползват от най-модерните лекарства, които се използват в Западна Европа, защото ГЕРБ не могат да се справят с този проблем. Това е истината и това трябва да се разбере! Вие в момента, освен че лишихте хората и от достъп до здравеопазване – защото, ако продължавате тази политика, ще затворите и общинските болници, освен че вече нямаме и качествени специалисти, хората вече не могат да имат достъп до качествени лекарства или до лекарства от най-ново поколение. Ето, това е изводът от този дебат. Срамен дебат е! Срамен – за 30 млн. лв., а ние да седим и да го обсъждаме тук. Но и тези приказки – че имаме визия, ще гледаме, това го чуваме, д-р Дариткова, с години. Направете я тази визия най-накрая, ако можете. Ако не, кажете: да, провалихме се в здравеопазването, не можем да се справим, но бъдете откровени с българските граждани. Благодаря Ви. Благодаря, господин Стойнев. Реплики към изказването? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания?

Прекратете гласуването и обявете резултата.

По § 10 има предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители: „В § 10 след думата „разходи“ се поставя запетая и се добавя „извън тези поред 1.3.1.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 10.

Моля, режим на гласуване.

Господин Председател, моля за процедура. Моля да подложите на гласуване за удължаване на днешния пленарен ден до 23,00 ч.

По § 11 има предложение на народния представител Георги Йорданов и група народни представители: „В § 11 се правят следните изменения: а) ал. 2 – отпада. б) ал. 1 става текст на § 11.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители: „Параграф 11 да Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова, подкрепено от Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за параграф 11: параграф 11: „§ 11. (1) Лечебните заведения, които след 31 декември 2017 г. са получили за първи път разрешение за дейност по чл. 48, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, не могат да сключват през 2018 г. договори с НЗОК за за съответните дейности. (2) През 2018 г. НЗОК не сключва договори или допълнителни споразумения с лечебните заведения, изпълняващи болнична медицинска помощ, за дейности по нови: клинични пътеки; клинични процедури; амбулаторни процедури и нови медицински процедури (диагностични и терапевтични) в съответните клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури спрямо договорените от съответното лечебно заведение за болнична помощ през 2017 г. по Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017 г., с изключение на случаите, когато тези клинични пътеки

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Първо, искам да декларирам конфликт на интереси, като доскоро директорът на държавна болница… Колеги, смилете се над държавните и общинските болници! С този текст знаете ли какво правите? (Шум и реплики.) Запечатвате частните печеливши структури в областите! Враца частна инвазивна кардиология на входа на болницата, а на държавната й даваме съвети и тя да направи печеливша. Не може вече! Не може, защото частната вече има изпълнител на тази клинична пътека. Ами Русе? Ако не се беше усетил наскоро, щеше да има само частна инвазивна кардиология! А другите градове – там, където вече имаме частни структури, които са заели печелившите пътеки? Не може вече държавната и общинската болница да се намесят. Ние ги обричаме на разпад! И второ, една съвременна иновативна дейност има малък капацитет. Една инвазивна кардиология може да приеме десетина човека на ден, но потребностите са повече. Защо да няма повече ангиографии?

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, аз бих искал съвсем накратко да представя нашето предложение, а то е продиктувано именно от съображения, които ние, като либерална партия, споделяме – либералните принципи и идеи. Не може по такъв командно административен начин да се ограничават дейности, защото там, където е необходимо да бъдат реализирани

Изцяло споделяме съображенията, които колегата Йорданов преди малко представи тук, че трябва да бъдат равнопоставени и наистина трябва да бъдем много загрижени не само за общинските, а и за областните болници вече, защото те също имат своите изключителни затруднения по отношение на дейности, които извършват, и на тяхното функциониране. Ние поддържаме нашето предложение и се надяваме разумът да надделее, защото по този начин не се постигат ефекти. Мога да дам справка с

финансовата рамка на лимитите и задълбочаване на задлъжняването, ако не на всички, на повечето лечебни заведения. Този подход не води до резултати и ние не споделяме един такъв подход. Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването? Не виждам заявки. Други изказвания? Д-р Дариткова, заповядайте за изказване.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 на функционирането й като елемент на задължителното здравно осигуряване от 2006 г. и въвеждането на плащане на дейността чрез клинични пътеки? От една страна, твърденията, че тази помощ е недофинансирана; от друга страна, непрекъснатите инвестиции в разкриването на нови структури и сме постигнали наистина ниво на болнични лечебни заведения, което е много над средното за Европа – ниво на хоспитализациите, които, като съотнесени към населението, отново са над средните в Европа; и в същото време недоволство на пациентите от оказваната медицинска помощ. Парадоксът, който също се отчита, е, че имаме надлимитна дейност, така е високопопулярна, тоест съществуващите структури могат да поемат допълнителни пациенти и ние търсим варианти за тяхното плащане. Именно такъв е смисълът на разпоредбата, която въвеждаме – следващата година да няма заплащане от Фонда на новооткритите структури, за да може в рамките на съществуващия бюджетен ресурс да търсим балансираното остойностяване и увеличаване на цените на пътеките, които са недооценени и от тази гледна точка непредпочитани досега. Да търсим варианта лечебните заведения за болнична помощ да могат да реализират целия си капацитет и да могат всички пациенти – здравноосигурени лица, да получат лечение и после то да бъде заплатено на лечебните заведения за болнична помощ. В същото време правим корекция, за да се даде възможност в регионите, където дадена дейност не е представена, да може да бъде реализирана, след като лечебните заведения направят постъпленията да покрият медицинските стандарти, да покрият апаратурните и кадровите изисквания. Смятаме, че в че в хода на това решение ще намерим начин да реализираме успешно и другия механизъм, който да регулира инвестициите в оказването и представянето на медицински услуги. Наистина е важно да регулираме и уеднаквим достъпа на всички български граждани в различните региони региони на страната. Това може да стане чрез Националната здравна карта. Да, всички знаете, че тя беше обект на атака в съда и в момента трябва да се извърви цялата процедура, за да може да бъде утвърдена отново. Обект на атака беше административната процедура по издаването и в никакъв случай по същество. Всички сме съгласни, че трябва да има такава карта и именно това е механизмът да се насочат инвестициите в посока, в която българските граждани ще имат еднакъв достъп до медицинско обслужване с гарантирано качество. Смисълът на поправката е такъв. Надявам се да го разберете. И в този случай ние наистина търсим решение на проблем, който е натрупван с годините.

Знаем и от последния доклад на Европейската комисия, че има нехоспитализации, а ние надминаваме съседни и еднакви по стандарт нам страни многократно по отношение на хоспитализациите. Това, което предложихме и трябва да бъде въведено след дебатите, които имахме тук, в Народното събрание, е именно въвеждането, и то ускорено, на електронното здравеопазване, на информационната система. Да се знае кога постъпва всеки един пациент, да се види какво лечение е приложено. Въобще трябва да има пълна

по-малките населени места, този достъп определено би бил затруднен, даже и да има такива идеи – да се разкрият такива клинични пътеки или дейности, които биха могли да бъдат реализирани в тези населени места. Затова поддържаме нашето предложение. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема д-р Дариткова, с този параграф, който е предложен, се унищожава или се убива възможността на общинските болници да възобновят дейността в отделения, които са закрити през 2016 и 2017 г. Давам Ви един пример. Пирдопската болница в района на Средногорието е за 21 хил. жители. общини и кметовете от седемте общини направиха възможното задълженията й да бъдат покрити. Това сигурно е единствената общинска болница с нулеви задължения.

работят детско, вътрешно и неврология. Ако се приемат тези текстове, обричаме едно начинание на всичките кметове на неуспех, защото бизнесът даде пари – над 2 милиона, както казах, инвестират се в техника и в оборудване, и в реален

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема д-р Дариткова, само преди половин или един час, когато започна обсъждането на Закона, ние Ви споделихме, че тези два параграфа – 6 и 11, на практика създават условия, образно казано, за нулева година в българското здравеопазване: няма да има нови медикаменти, защото генеричните по своята същност не са нова опция за терапията; няма да има обсъждане на нови клинични пътеки, процедури – амбулаторни и диагностични. Ние много пъти разговаряхме с ръководството на Здравната каса и съвсем добросъвестно, намирайки нейното разбиране, имахме намерения в последващото конструиране на Националния рамков договор действително добронамерено, съвестно да бъдат създадени възможности за правилното целесъобразно изразходване на този ресурс, който предвижда законодателят сега 400 млн. лв., от които основната част е насочена към болнична помощ. Нека да Ви припомня, а това го знаете вероятно всички, които се интересуват от здравеопазване, че излязоха само преди няколко дни данните на Евростат и България се намира на печалното първо място по брой на хоспитализации. Ако узаконим тази нулева година, няма никаква гаранция, че броят на тези хоспитализации няма да се повиши, тъй като схематичността на алгоритмите на клиничните пътеки дава възможност на всеки, който умело се е адаптирал към тях,

действително да оптимизираме този повишен бюджет на НЗОК за следващата финансова 2018 г. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ние ще оптимизираме дейността за здравноосигурените лица тогава, когато направим възможното те да получават ранна диагностика и лечение в извънболничната помощ. Не се налага винаги да дебатираме именно болничната помощ и инвестициите в нови структури, защото е факт, че имаме структури, които са достатъчно, даже прекалено в определени места, а на други места са слабо застъпени. Това е нашата логика с идеята следващата година да не се допуска сключването на договори с такива. Иначе те могат да се разкриват, ако имат други източници на финансиране. В тази рамка, с тези увеличени средства ние ще имаме възможност да увеличим цените на пътеките, което е в интерес на общинските болници, защото по този начин приходите им ще пораснат. Отново в техен интерес е да могат да получат заплащане за всеки един пациент, който е преминал, без да има ограничения. И отново искам да подчертая, че следващата година ще се търси друго решение за предоставяне на медицинската помощ, но тъй като съдържанието на клиничните пътеки е елемент от Рамковия договор и както Вие сами признавате в досегашни разговори, че не сме намерили доброто решение с какво да ги заменим, смятам, че тази мярка ще даде възможност, от една страна, да се балансират клиничните пътеки и оттам – и дисбалансите, натрупани във времето, да бъдат преодолени, а те водят и до съответния кадрови дефицит и дефицит на оказване на тази медицинска помощ; от друга страна, да търсим наистина решения, по които медицинската помощ, оказвана в лечебните заведения за болнична помощ, да бъде само тогава, когато не може да се постигне ефектът в извънболничната такава, каквато е медицинската логика. Достъпът на българските граждани ще бъде гарантиран, защото те могат да избират лечебно заведение свободно на територията на цялата страна.

съм се ориентирал дори в тази тема и материя, която не е моя. По тази причина предлагам прекратяване на дебата. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, това че на господин Кирилов най-накрая му е станало ясно за какво дебатираме не означава, че са изложени всички мотиви. Апелирам наистина да продължим този дебат, защото по начина, по който процедирате, наистина си превишавате правомощията. Това, че сте силни, не означава, че не трябва да се чува гласът на опозицията. Това че в момента чувствате някакво надмощие и искате да смачкате дебата, може би не сте разбрали какво означава демокрацията в една парламентарна република, господин Кирилов. А демокрация е: да се чува гласът на опозицията. Така че апелирам наистина да продължим този дебат. Благодаря Ви. Гласуваме процедурното предложение за прекратяване на дебатите по § 11. Моля, режим на гласуване.

Гласуваме предложението на господин Кирилов да бъдат прекратени дебатите.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, моля за процедура по прегласуване. Това на нищо не прилича, уважаеми народни представители. Гоните лидера на опозицията от зала, искате да смачкате дебата, а той е важен не за Вас, а за българските граждани. Не го правете и не превръщайте този парламент в такава функция, която той няма. Парламентът е, за да се чуят всички мнения и най-вече мнението на опозицията. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Приемам предложението. Ще го подложа на прегласуване. Прегласуване на предложението на господин Кирилов за прекратяване на дебатите. Моля, режим на гласуване.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Аз моля за процедура. Съжалявам, че трябва да го кажа има проблем в системата на гласуване. Мога да го демонстрирам на уважаемите технически служители. Картата, която се поставя, се транспонира като ефект с поставяне на карта на друго място. Това обърнах внимание и на колегите около мен и това може да създаде предпоставки за нереална оценка на самото гласуване. Много моля, не зная дали това е възможно сега, но трябва да се проверят връзката между пултовете в залата и системата, която отчита гласуването. Благодаря Ви, господин Председател. проблем. Разбирам, твърди се, че са разменени пултовете. Моля квесторите, да помогнат за коректно гласуване. Да се проверят пултовете дали са на място или има размяна на пултовете. Продължаваме с гласуване на § 11. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Йорданов и група народни представители, което не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

ПОПОВ (БСП за България): Благодаря, уважаеми господин Председател. Моля, за процедура по прегласуване. Наистина има проблеми с пултовете при нас.

Преминаваме към гласуване на предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители § 11 да отпадне, което не е подкрепено от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Попитах дали всички са успели да гласуват. Дайте знак, моля, за да не пристъпваме към тази процедура. Този път ще уважим искането. Пристъпваме към прегласуване. Моля, режим на прегласуване на предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители, неподкрепено от Комисията.

Гласували 186 народни представители: за 78, против 90, въздържали се 18. Предложението не е прието. Преминаваме към гласуване предложението на Комисията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага редакцията, която включва и предложението на д р Дариткова за § 11. Моля, режим на гласуване. Гласували 187 народни

Прекратете гласуването и обявете резултата.

Уважаеми господин Председател, искам само да Ви информирам, че подадох по надлежния начин сигнал – вдигнах ръка, не ме забелязахте, не можах да гласувам. Може да проверите и в системата, защото все пак… И Ви помолихме тези пултове да ги пооправим, защото, ако продължаваме така, има до утре да си гласуваме и прегласуваме. Благодаря.

всеки път когато има гласуване, преди да прекратите гласуването, моля, настоятелно да попитате има ли някой от залата, който не е успял да гласува, за да може колегите, които не са успели – да гласуват, а не да искат прегласуване. Последните пъти Вие наистина питахте, но ми се струва, че някои колеги злоупотребяват с Вашето доверие (Ръкопляскания от ще утежним процедурата, но нека все пак да изпълним предложената от господин Ерменков процедура по прегласуване на текста на § 11 по вносител. Моля, режим на гласуване по по текста на Комисията.

Гласували 180 народни представители: за 110, против 70, въздържали се няма. Предложението е прието.

лица. (2) Електронната здравна е носител на електронна идентичност и представлява ключ за достъп до здравното досие, както и потвърждение в реално време за получена медицинска услуга. (3) Здравното досие е структурирана персонална информация и съдържа задължителни раздели, които се определят с наредба на министъра на здравеопазването. (4) Електронната здравна карта е задължителна за всички физически лица, ползващи медицинска помощ, както и за всички изпълнители на медицински дейности по смисъла на чл.58. чл.58. (5) Редът за издаване на здравната карта е в съответствие със Закона за електронната идентификация и Закона за електронното управление.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Даниела Дариткова. Комисията подкрепя

създава се т. 5б: „5б. утвърждава стойности на разходите по т. 5а, разпределена по месеци и по изпълнители на болнична медицинска помощ, по предложение на директорите на РЗОК в съответствие с бюджета на НЗОК за съответната година;“

чл. 37, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „след представяне на отчетен документ, в който се посочват номерата на издадените документи за заплатените суми по ал. 5“. 5. В чл. 45 ал. 2 се изменя така: „(2) Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15, се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, с наредба на министъра на здравеопазването.“ 6.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Като мантра в захлас всички парламентарни групи повтаряме и сме записали в предизборните си програми, че създаването на система за електронно здравеопазване означава по-добър контрол в здравната система. Предлаганите от нас текстове касаят една първа стъпка в тази посока. Аргументи от рода, че няма единна информационна система, не са сериозни, защото такава вече е крайно време да има. Не можем да даваме пари, не можем да правим анализи, при положение че нямаме пълната информация за това, което се случва в системата. Ето защо ние предлагаме една първа стъпка за създаване на електронна здравна карта, да – на основата на единна информационна система, защото от времето на „Аремис софт“ повтаряме, че трябва да има такава система. Тази система стана почти легендарна. Отделиха се много милиони през годините, които ту се връщаха отново в едни фондове, ту отново се гласуваха в бюджетите. Обаче в този бюджет – нито в бюджета на Националната здравноосигурителна каса, нито в консолидирания, нито където и да е на друго място е записано нещо в тази посока. Няма как да накараме институциите да работят в тази посока, ако Народното събрание не запише първи мерки за това. Позволете ми да кажа и няколко думи по отношение на предложението за този параграф на народния представител Даниела Дариткова. Уважаема д-р Дариткова, смятаме, че този текст е противоконституционен. Предлагате нещо, което трябва да бъде прието само на едно гласуване. Законите се гласуват на две четения. Конституционният съд, ако бъде прие приет този текст, ще го върне отново и ще го отмени. Благодаря, д-р Джафер. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други изказвания? Д-р

Уважаеми колеги, смятам, че е изключително непоследователен подход да обвините в противоконституционност предложението ми, след като Вие правите предложение, което няма нищо общо с гласуваните на първо четене разпоредби, които не са разглеждани в комисии – текстове за създаване на електронна здравна карта, на всичкото отгоре с аргументите, че това е стъпка напред в електронното здравеопазване. Това е абсолютно лобистка поправка в интерес Вие ще кажете на кой, защото няма оценка на въздействието. Една такава инвестиция вероятно ще струва много пари. Затова ние сме решили по друг механизъм да реализираме информационната система и Вие сте информирани за това. Този механизъм е чрез оперативните програми, където има повече от 11 млн. лв. Ние трябва да използваме тези средства. Създавайки картата, Вие правите нещо като пръстовия отпечатък, защото ние наистина нямаме единната национална здравна информационна система, нямаме все още пълното пациентско досие, нямаме пълния обмен на информация между отделните изпълнители на медицинска помощ. Това трябва да се случи и чак тогава да имаме вече идентификатора здравна карта или лична карта с чип. Това ще се реши впоследствие. В момента има обявена обществена поръчка за преглед на законодателната уредба, която да регламентира нормативно въвеждането на единна национална здравна информационна система, така че този проект е в ход и няма как тук в бюджета да търсим това решение. Имаме срокове за реализация на проекта и аз съм убедена, че той ще бъде успешно реализиран. Виждам, че много будно следите и Омбудсмана, който уж е внесъл нещо в Конституционния съд преди то да бъде гласувано, както и Вие, но в същото време трябва да знаем ясно разпоредбите. Предложението, което правя – да се създаде нова т. 5, в която се уреждат възникналите правни последствия от Решение № 3 от 8 март 2016 г. на Конституционния съд на по конституционното дело, което касае разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, попълва възникналата след това законова празнота. Това не е нова разпоредба. И досега е имало пакет и той е регламентиран, защото е от основно значение в системата на задължителното здравно осигуряване, тъй като, съгласно чл. 2, ал. 1, изречение второ от Закона за здравното осигуряване, задължителното здравно осигуряване предоставя пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Също така по силата на чл. 4, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване, задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности. Липсата на уредба по отношение съдържанието на пакета прави невъзможно предоставянето на здравни дейности на задължително здравно осигурените лица, тъй като тези дейности не са очертани по вид, обхват и обем, което от своя страна възпрепятства свободния достъп на тези лица до медицинска помощ в рамките на задължителното здравно осигуряване. Предлаганият текст на разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ще създаде сигурност при провеждането на преговорите за приемане на национални рамкови договори за 2018 г. от съсловните организации и Националната здравноосигурителна каса, тъй като те ще имат нормативно определени медицински дейности, които подлежат на договаряне. Всичко останало ще бъде риск за следващата година да нямаме пакет от услуги, тоест Касата да не може да закупува дейности и ние да не можем да осигурим на здравно осигурените български граждани да получават медицинска помощ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

по предложенията за новите клинични пътеки. Имам предвид ширещото се напоследък в кулоарите на парламента, не казвам дали е истина това, че се готви нова инвазивна кардиология в Смолянска област. Това, което някои колеги предварително заявиха и казаха: нямаме конфликт на интереси. Може би всеки, който е направил някакви предложения, би трябвало първо да заяви, че действително няма конфликт на интереси. Мълчах си, но сега имам следния въпрос: колко пари до момента са изразходени, това са пари на нашите граждани, за електронно здравеопазване?

Ако някой отиде и направи анкета в Министерството на здравеопазването, няма начин да не излязат колко опити са правени за електронното здравеопазване. И всички си мълчат. Защо? Едва ли опозицията е тази, която спира прогреса, а това е прогрес.

интереси са типични за управляващите – тези, които са на власт, а не за опозицията. От друга страна, да отговорим на въпроса: кой според Вас има интерес от сегашното състояние на нещата да няма единна информационна система, да няма електронно здравеопазване с всички атрибути – електронна карта, електронно досие, електронно направление, електронна рецепта – и да се контролира пътят на пациента? В противен случай ние ще продължаваме да отговаряме дали се краде от системата,

Време е вече да се направят сериозни стъпки към електронно здравеопазване. Ние всъщност правим жест към управляващите. Хайде, имайте аргумент, оправдайте се с нас, че ние лобистки сме вкарали да направите здравна карта. Нека това да бъде оправданието, но го направете най-накрая. Само преди два месеца ние всички заедно тук гласувахме и възложихме на министър Петров да работи по проблема с електронното здравеопазване. Не е наша вината, че сменяте министрите през 5 – 6 месеца. Вземете се в ръце! Дайте предвидимост на системата, защото ситуацията става много сериозна.

че все още липсват електронното здравеопазване и компонентите на електронното здравеопазване с оглед на по-добра регулация за постигане на по-оптимално разходване на средства за лекарства, за свръх хоспитализации. Искам да Ви питам: кога сте откровена – когато защитавахте,

разходване на средствата, които са и от НЗОК, и от Министерството на здравеопазването в системата на здравеопазването, за да се постигне максимална ефективност.

Най-накрая всички тук се обединихме и заедно подкрепихме да се въведе в рамките на определен срок електронното здравеопазване. Целта е да има прозрачност и информираност. Ние трябва да бъдем максимално коректни към нашите съграждани за средствата, които се разходват в системата на здравеопазването. Повече от видно е, че не се разходват по правилния начин и няма добри резултати, така че нито пациентите са доволни, нито работещите в системата на здравеопазването. Ерго трябва да се направи нещо, с което да надскочим тази рамка. Преди известно време казах, че политиците сме длъжници. Тази вечер пак ще кажа, че всички политици сме длъжници на системата на здравеопазването и най-вече управляващите, които носят субектност на отговорност.

Затова непрекъснато повтарям, че сме го извели като ключов приоритет. Затова непрекъснато повтарям, че подходът трябва да бъде системен и комплексен. Това, което правите Вие тук, наистина не решава проблемите, защото ние нямаме

ние ще имаме нужда от идентификатор. И в този смисъл споменах за пръстовия отпечатък, който не беше регламентиран законово, а беше приет на друго ниво. Ние също имахме възражения срещу него, защото той не решава проблемите, той не идентифицира присъствието на пациента и не показва неговия път. По същия начин една приета карта сега, в момента, след като нямаме структурирана системата, няма да доведе до нищо позитивно, защото в никакъв случай това няма да даде картината на единна национална здравна информационна система, няма да даде прозрачност, предвидимост и възможностите за контрол. В този смисъл Вашето предложение категорично не трябва да бъде подкрепено по начина, по който е въведено тук. Сигурно някога ще стигнем до този идентификатор, но нека извървим стъпките, които така или иначе са предвидени в проекта, с който скоро, надявам се, Министерството на здравеопазването да ни запознае, защото ние така или иначе го задължихме да извършва изграждането на такава система. От гледна точка на лобизма – да, аз заявявам, че съм лобист на избирателите в региона, който представлявам. Смолянска област е единствената или може би има още една-две такива – Силистра и Търговище, в които няма възможност за оказване на медицинска помощ при спешни сърдечно-съдови инциденти. Затова именно ние изграждаме в държавната болница, с която аз нямам договор, инвазивна лаборатория. Освен това необходимото изискване, за да се случи това, ние го спазваме – до 31 декември трябва да имаме сключен договор, за разлика от болницата в Пирдоп, която не е подала искане за разширяване на дейността си и няма такова одобрено до момента. Затова, колеги, много Ви моля да не бъдем дребнави, да бъдем коректни и да търсим наистина решения, които са в интерес на българските граждани и да избегнем дребното политическо заяждане, защото това в никакъв случай не дава структура, визия и хоризонт на българското здравеопазване следващата година.

преждеговорящия за казани неверни данни и това може да бъде доказано – документите за болницата и искането за ново разрешително са в парламентарната стая. Ако има интерес, ще бъдат донесени. Има ли изказвания? Господин Адемов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател! Дами и господа народни представители! Преди да премина към моето изказване искам да кажа, че от тази трибуна е най-лесно да се сипят обвинения в лобизъм без да има каквито и да е доказателства, без да има каквито и да било аргументи. Затова Ви моля, който се опитва да се упражнява на тема обида в лобизъм, да бъде така добър да каже за кого лобира, как лобира, по какъв начин лобира, за да отпаднат каквито и да е тип съмнения, защото иначе обвиненията, които сипете от тази трибуна, приличат на елементарна лъжа. Аз обаче искам да обърна Вашето внимание на един текст. Не казвам, че този текст е лобистки, но искам Вие да кажете за какво става въпрос. Уважаеми дами и господа народни представители! В чл. 24, т. на действащия Закон за здравното осигуряване, който сега се предлага да се промени, има един текст, който казва за какво се изразходват средствата от Националната здравноосигурителна каса. И в т. 5 има един текст, който казва следното нещо: „инвестиционните разходи за нуждите на Националната здравноосигурителна каса могат да се използват без придобиване на недвижим имот.“ И какво е предложението сега? Отпада съюзът „без“, тоест парите на здравноосигурените български граждани могат да се използват за закупуване на недвижими имоти. Забележете! Това е предложението, което се прави. Въобще не оспорвам Въобще не оспорвам предложението на вносителите да имат право да закупуват недвижими имоти, но това не трябва да става по този начин. Аз оспорвам начина, по който се предлага. Например Национално осигурителният институт има капиталови разходи, които са разписани на отделен ред – 6 млн. лв. Капиталовите разходи се използват, след като Надзорният съвет на Националния осигурителен институт приеме програма за използване на тези капиталови разходи през годината. А сега тук за какво става въпрос? Колко от парите на Националната здравноосигурителна каса ще се използват за закупуване на недвижими имоти? Става ли ясно? Не става ясно. Един лев ли, сто лева ли, хиляда ли, един милиард ли? Колко? Пак повтарям, не оспорвам правото на хората да имат желание да излязат от тези три апартамента, в които са настанени в момента, но къде е държавата, къде са общините да помогнат на Националната здравноосигурителна каса да намери своето подходящо помещение? Трябва ли да се използват парите на здравноосигурените български граждани за закупуване на имоти или трябва да търсим друг ред? Това е моят въпрос към вносителите и към Бюджетната комисия, която е подкрепила този текст.

първо, на предложението на народния представител Мустафа Карадайъ и група народни представители. Гласували

Има ли изказвания по § 13? Не виждам изказвания. Приключваме разискванията. Подлагам на гласуване § 13

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за § 14: „§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 12, т. 5 относно чл. 45, ал. 2, който влиза в сила от деня на обнародването на Закона в „Държавен вестник“.“ Благодаря Ви, госпожо Стоянова. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване на § 14